Amandman broj 3 kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Hvala. Hvala.

Znači, imamo još jednu točku. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. To je drugo čitanje, prijedlog zakona broj 395. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u vezi sa čl. 190 Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnoga reda primjenjuju se odredbe poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za gospodarstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospodin Goran Marić, izvolite, ministar državne imovine. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zastupnice i zastupnici. Evo Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Prije ljetne stanke smo imali raspravu u prvom čitanju gdje moram reći, da su i matični odbori i drugi zainteresirani odbori podržali ovaj zakon u prvom čitanju. U drugom čitanju nije bilo nekih velikih primjedbi, ali evo, samo za početak da naglasim što je problem i zbog čega se uopće pristupilo donošenju izmjena i dopuna postojećeg zakona. Trenutno u RH, RH u svom vlasništvu koje Ministarstvo državne imovine ima na raspolaganju poslovnih prostora kojim upravlja Ministarstvo državne imovine 6871 poslovni prostor na današnji dan. Ukupno 491 tisuću 880 m kvadratni. Prihodi koji su ostvarivali po tom prostoru su bili prosječno 11 kn po metru kvadratnom. 5213 poslovnih prostora se koriste bez pravne osnove. Znači od 6871 čak 5213 je korisnika bez pravne osnove, 1316 je praznih prostora, a sa utemeljenjem Ministarstva državne imovine, sa tim danom, evo prije 2 g. imali smo ukupno na 6871 poslovni prostor samo 86 ugovorno reguliranih statusa sa .../Govornik se ne razumije./... samo 86 ugovora. Korisnika kojima se fakturiralo korištenje poslovnog prostora je bilo 2409. 5,5 milijuna kuna se fakturiralo mjesečno. Kod Državnog odvjetništva pokrenuto je 988 postupaka za prisilnu naplatu i povrat posjeda u RH. Danas Danas imamo 247 ugovora, mi smo raspisali 21 natječaj u ovih godinu dana i viši je prihod od tih 21 natječaj gdje je zakupljeno ukupno 32 000 kvadrata kvadrata nego gotovo za sve dosadašnje prostore na 491 000 kvadrata. Prosječna cijena koju je Ministarstvo državne imovine postigla, na natječajima je 55 kuna po metru kvadratnom mjesečno za zakup na javni natječaj. To je sve bilo, samo ovi pokazatelji upućuju da je bilo nužno pristupiti izmjenama i dopunama postojećeg zakona i riješiti taj odnos. Većinu tih nesređenih odnosa je zapravo pokazuje da stvarni korisnik nema nikakvog odnosa sa RH, uvijek je netko posrijedi, gotovo u pravilu je netko posrijedi. Korisnik plaća zakupninu nekom trećem temeljem ugovora u poslovnoj suradnji, temeljem ugovora o franšizi, o leasingu, o poslovnoj suradnji ali stvarni korisnik ne plaća RH. Mi smo Mi smo imali slučajeva da korisnik plaća 10, nekom trećem a taj treći plaća RH jedan, to je takav omjer otprilike. Jednostavno je došlo do situacije da se mora tom stati na kraj. Mi smo u prvom čitanju obrazložili što je izmijenjeno pa je to prvi put u povijesti da je RH donijela, predlaže zakon da se zabranjuje podzakup. Kad se da poslovni prostor u zakup onda nema više podzakupa. Ne može posrednik zarađivati na RH. Konačno su se dali kriteriji koji poslovni prostor u vlasništvu RH se mogu prodati sadašnjem zakupniku. I propisano koji prostori se neće prodavati. Neće se prodavati prostori ako ispunjavaju 4 kumulativno postavljena uvjeta. Ako se nalaze u nultoj, u prvoj zoni gradova i općina, ako su ulični prostori sa izlogom koji gleda na uličnu stranu, ako se nalaze u razizemlju i ako vrijednost zakupnine za 15 g. je jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nekretnina. Prodaja prostora u vlasništvu RH više se neće moći obračunavati na obročnu otplatu nego isključivo jednokratnim plaćanjem. Postoje komercijalne banke koje financiraju kupnju i druge investicijske aktivnosti a RH ako nešto prodaje onda mora to jednokratno i naplatiti. U drugom čitanju nije bilo velikih izmjena ali imali smo zamolbu da se razgovara sa jedinicama lokalne i područne samouprave što smo mi i prihvatili jer u izmjenama zakona, uvjete pod kojima se zakupljuje poslovni prostor kojim upravlja i koji je u vlasništvu RH, mi nismo mijenjali i takve uvjete propisivali jedinicama lokalne i područne samouprave. Međutim same jedinice kroz razgovor su inzistirale da ugradimo taj dio koji se odnosi na RH, da vrijedi i za jedinice lokalne i područne samouprave. Naravno da smo to prihvatili, tako da je to glavna izmjena da ono što je bilo vrijedilo u prvom čitanju odnosilo se za poslovne prostore u vlasništvu RH, sada vrijedi i za poslovne prostore koje su u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave. U prvom čitanju sam naglasio i u ovom sada drugom čitanju naglašavam, prostori koji sam rekao, 6871, koliko ih je bespravno korišteno, koliko je praznih, koliko malo komercijaliziraju, koliki je ekonomski efekat minimalan u odnosu na potencijal, da je to veliki društveni problem, da je to ekonomski problem, da je to pravni problem, da je to politički problem. Ali sam zakon u sebi ne zadržava ni najmanji trag politike. On je zakon od općeg interesa, on ne štiti nikoga osim RH. I pronalazi, daje pravni okvir kako izići iz ovog začaranog kruga koji traje 30 g. i bespravnog korištenja, samovolje koja vlada u području poslovnih prostoru na cijelom teritoriju RH. I rekao sam i ponovit ću, nije ovo zakon ni interesnih skupina ni .../Govornik se ne razumije./... ni lobističkih, ovo je zakon od državnog interesa, ovo je zakon od općeg interesa. I sve primjedbe koje su bile, mi smo kroz savjetovanje i kroz drugo čitanje prihvatili, dakle mislim da nema razloga da se ovaj zakon ne prihvati i da se ne dogodi kao što je bilo u Zakonu o upravljanju državnom imovinom, kad su pojedinci rekli da imaju samo dvije primjedbe pa su dali dva amandmana, mi smo prihvatili ta dva amandmana a onda ti isti pojedinci nisu htjeli glasovati za zakon, onda je to politiziranje a nije na potrebnoj razini svijesti kad je riječ o Hrvatskoj. Hvala lijepo.

Poštovani ministre, odavno mi nije porastao tlak u ovoj sabornici nego za vrijeme vašeg uvodnog govora kada ste rekli da se poslovni prostori u državnom vlasništvu raspolagalo kao u jednoj štali, toliko kriminala miriše da ima u ovom poslu da ja ne mogu doći sebi. Ja ću već danas ili sutra poslati vam zastupničko pitanje u kojem ću tražiti da objavite imena pojedinaca i firmi koje su dobivale uz 5 puta kao što navodite po 11 kuna umjesto 55 kuna kvadratni metar poslovnog prostora da vidimo koje su to bile klijentelističke veze između vladajućih struktura koje sada jedna drugu brane i da mi iz oporbe pomognemo riješiti taj problem jer očito vrh ove Vlade ne želi to rješavati. Ovdje sada vjerujem zašto mi ljudi sve više pišu da treba otvoriti Goli otok ali ne više za političke izjave nego za one koji su, znači kriminal provodili klijentelizam jer ova zemlja se guši u tome. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme, vrijeme gospodine Lovrinović i ne bacam vas stalno na kraj nego vas nisam vidio, nego moj suradnik vas je vidio a ujutro sam bio ljubazan s vama i nemate pravo tako odgovarati meni. Hoćete odgovoriti, izvolite. **Marić, Goran ja sam imao potpuno normalan tlak svih 57 godina dok nisam postao ministar državne imovine i dok nisam isto tako ovo vidio. Ali remećenje tlaka i oscilacije tlaka ne smiju utjecati na racionalnost odluka i na racionalan pristup. I ne može utjecati nikako. Nije riječ o nekakvom klijentelizmu, to mogu sigurno reći. Radilo se o institucionalnoj indiferentnosti a u ne brizi svatko koristi situaciju. Sa srušenog stabla svi pokušavaju koje drvce otkinuti. Tako da mislim da to nije bilo u nekakvom političkom dogovoru, to je jednostavno bilo zapušteno područje, ne briga pa se je bespravno useljavalo kako je tko stigao i kako je tko koristio. I nije to samo prošlost,

Hvala potpredsjedniče i uvaženi ministre sa suradnicima. Evo i mi iz Hrvatske seljačke stranke pozdravljamo da se konačno uredi ovo područje jer dugi niz godina upozoravamo na taj kriminal, na neravnopravnost između obrtnika i poduzetnika. Išli su više puta dopisi i obrtničke komore da je ta nelojalna konkurencija dio onoga za što pojedinci zatvaraju obrte. A puno obrta je u Hrvatskoj zatvoreno upravo iz razloga što su neki koji su bili povlašteni koristili državni prostor, nisu plaćali najam, nisu pravno regulirali svoj prostor i zbog toga nisu mogli biti konkurentni, odnosno bili su konkurentni u odnosu na njihove I tome se mora stati na kraj. I zanima me koliko je od ovih 978 postupaka dovršeno i koliko je kazni naplaćeno odnosno prijedlog u ime HSS-a je da za one prostore za koje se javnim natječajem ne nađe zainteresirani zakupac

naravno da su neravnopravni oni koji na natječaju zakupe prostor za istu djelatnost s kojima je u susjedstvu onaj koji je ušao bespravno i ne plaća godinama ali to je povijest. I sa primjenom ovoga zakona svi postaju ravnopravni i neće moći biti takve diskriminacije. Zato konačno smo i pripremili izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodajnim poslovima da sve stavimo u isti ravnopravan položaj. Privilegiranih nema. I mi ćemo time i ekonomski pomoći i pravno i gospodarski jer konkurentnost će se sigurno podići na višu razinu. Kada se kaže, kada ste me pitali o 988, evo imam podatak 156 je vraćeno poslovnih prostora u vlasništvu RH od 988 kojih je pokrenuto. Nažalost takvi postupci traju dugo. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, prije svega želim vam se zahvaliti za niz primjedbi iz prvog čitanja koje ste prihvatili kako u ovom tako i u sljedećem zadatku. Zbilja ono što ste rekli da je ministarstvo otvoreno i to mogu i posvjedočiti, apsolutno i svi oni koji u krajnjoj liniji pročitaju. vezano je za primjedbu koju sam imao kod ponude sklapanja produžetka ugovora. Dakle mi smo bili u prvotnom čitanju ponudili mogućnost ili dati obvezu da lokalne samouprave imaju tu obvezu a država nema. Da li se to izjednačilo ili nije znači kod postojećih zakupnika, samo da to malo objasnite. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite Nismo mi samo deklarativno otvoreni nego i praktično i svaki racionalan primjer smo stvarno prihvatili, pogotovo sve primjedbe. I ovaj je slučaj riješen. Dakle sve što vrijedi za poslovni prostor u vlasništvu RH isti kriteriji vrijede i za jedinice lokalne samouprave. I to sve na njihov zahtjev. Hvala. Nema ga, gubi pravo. Drugi je gospodin Tomislav Klarić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Ima ga, ne gubiti pravo. Izvolite. **Klarić, Tomislav

čega rasprava o ovom zakonu, mislim da je najjači argument dao upravo ministar u uvodnom svom izlaganju kada je spomenuo ovih 6871 samo 86 ugovora kod Državnog odvjetništva 988 postupaka i gdje je utvrđeno da većinom korisnik koji stvarno koristi neki prostor ne plaća najam takvog prostora. Ja bi ovdje izrazio ono što smo jučer čuli i na Odboru za lokalnu upravu i samoupravu dvije rečenice. Treba izraziti zadovoljstvo i pohvaliti i ministarstvo i djelatnike u ministarstvu koji su pripremali ovaj ugovor na spremnosti za razgovor još više na spremnosti za prihvaćanje primjedbi. Dakle, prvi prijedlog ugovora čitanje zakona, prvo prva naša rasprava zatim odbori koji su ovdje radili odnosilo se to samo na poslovne prostore u vlasništvu RH. Tijekom Tijekom rasprave potaknulo se pitanje što je s prostorima na području jedinica lokalne samouprave, područne odnosno regionalne samouprave, već sama ta činjenica kroz raspravu zatim na ostalim odborima je prihvaćena i u ovaj prijedlog konačni zakona ulazi i jedinice lokalna samouprave i uvaženo je ono o čemu smo čitavo vrijeme govorili. Dakle, rasprava koja je proizašla iz prvog čitanja, rasprava na odborima, sugestije ispred udruge gradova, općina a onda i samih odbora u većem dijelu su prihvaćene i mislim da smo u ovom trenutku dobili konkretan zakon koji će biti na terenu i te kako primjenjiv. Ono što predstoji pred svima nama, dakle jedinicama lokalne samouprave ali i Ministarstvo državne imovine je da konačno imamo pravi popis, pravi registar i da točno znamo s čime se sve raspolaže jer činjenica je da svih ovih godina, praktički od 1993. pa na ovamo uz nesređeni katastar uz nesređene zemljišne knjige nit jedinice lokalne samouprave, regionalne područne, a ni ministarstvo nikada nije imalo prave i točne podatke o tome što čime se sve raspolaže, a radi se o ogromnim bogatstvima koje je praktički nije donosilo svoje plodove niti gradovima ni općinama dakle, samim stanovnicima, a niti Državnom proračunu. Ovakvo promišljanje Vlade RH, Ministarstva državne imovine je u svakom slučaju dobro, treba ga podržat i evo Klub zastupnika, budući da je uskoro glasovanje neću dužit sa svojoj raspravom, budući da je kroz prvo čitanje i na svim odborima dovoljno raspravljeno o njemu zakon je prihvatljiv i mi glasujemo za njega. Zahvaljujem. **Radin, Furio gospođa Anka Mrak-Taritaš ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, nema je, gubi pravo. Treći gospodin Tulio Demetlika, Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče sabora, uvaženi ministri i državni tajniče, poštovane kolege, kolegice zastupnice, evo ja ću se pridružiti kolegi Klariću da ću i u ime Kluba IDS- i PGS-a i RI-a izraziti zadovoljstvo što je predlagatelj kroz otvorenu komunikaciju, prije svega sa strukom sa predstavnicima obrtničke i gospodarske komore prihvatio veliku većinu iznesenih primjedbi i prijedloge kao i sve one prijedloge radnih tijela Hrvatskog sabora i posebno da je na zahtjev Odbora za lokalnu samoupravu održan i radni sastanak sa udrugom gradova. Osjećam potrebu istaknuti činjenicu da je na sjednici Odbora za područnu regionalnu samoupravu nakon predloženih amandmana i obećanja od strane predlagatelja da će biti ugrađeni da je jednoglasno data suglasnost o ovom konačnom prijedlogu zakona. Posebno je dobro što je prihvaćen prijedlog da se ovaj zakon primjenjuje i na poslove prostore u vlasništvu jedinica lokalne samouprave što osnovni prijedlog zakona nije sadržavao. I uvažavajući pristigle primjedbe i prijedloge, a koji su proizašli iz primjera dobre prakse na lokalnom nivou učinjen je značajan iskorak u kvalitetnije upravljanju prostorima u vlasništvu države, gradova i općina. moram reći i pohvaliti ministarstvo, ministra sa njegovim suradnicima da upravo je ovakav način rada treba biti primjer dobre prakse i drugim ministarstvima jer to je najbolji put da u istinu dobijemo kvalitetne i provedive zakonske propise. Tu je stvarno u javnoj raspravi uključeno, od struke ono što sam reko obrtničke, gospodarske komore, znači svih zainteresiranih subjekata za dobiti te poslovne prostore ili u najam ili za kupnju. No, da ne bi sve samo hvalio mi u IDS-u nismo baš 100% zadovoljni ovim konačnim prijedlogom zakona, jer smatramo da smatramo da još uvijek nije postignut onaj naš cilj koji stalno ponavljamo ovdje u saboru, da nije postignut još viši stupanj decentralizacije. Mi smatramo da i u ovom slučaju decentralizaciju upravljanja poslovnih prostora, da li bili oni u vlasništvu države, jedinica lokalne samouprave da trebalo je jednostavno prepustiti njima na upravljanje, a ovaj zakon nažalost nije to ponudio. Smatramo da jedinice lokalne samouprave na čijim prostorima se nalaze upravo ti prostori da upravo gradovi i općine i stručne službe u tim upravama, bez sumnje najbolje znaju kako ih staviti u funkciju. Držim da je trebalo propisati da gradovi i općine raspisuju natječaje za zakup ili prodaju poslovnog prostora čime bi se nadležno ministarstvo rasteretilo od dodatnih administrativnih poslova, a gradovima i općinama omogućilo da na kvalitetan način te prostore stave u funkciju. Naravno da nismo protiv toga da se državi tj. ministarstvu ostave kontrolni paketi i alati i dio financijskih sredstava od prodaje i zakupa, ali obavezno treba dio tih sredstava prepustiti i gradovima, tj. jedinicama lokalne samouprave koji su ulagali i koji još uvijek ulažu svoja financijska sredstva u komunalne infrastrukture za potrebe tih objekata. Jer mi imamo u Vladi dva ministra Marića, jedan ministar Marić koji je maloprije otišao iz sabornice koji je poznat po tome šta svojim prijedlozima zakona i u poreznoj reformi uzima jedinicama lokalne samouprave, a očekujemo od drugom ministra Marića, evo koji daje tj. da nešto i vrati jedinicama lokalne samouprave. Nažalost ponavlja se praksa da nema dovoljno povjerenja u jedinice lokalne samouprave i na taj način im se uskraćuje ta upravljanje ali i financijska sredstva za poslove za koje u stvarnosti trebaju biti u njihovoj nadležnosti. Znači mi ćemo opet imati sada situaciju da će se u Zagrebu tj. u ministarstvu raspisati natječaj koji će bit negdje objavljen u Jutarnjem i Večernjem listu na stranicama ministarstva ali zainteresirani koji ne uspiju pratiti neće imati informaciju da u dotičnoj jedinici lokalne samouprave se taj natječaj dešava. Dalje ćemo imati da će trebati dostavljati razna uvjerenja i potvrde u Zagreb što dovodi do nepotrebne komplikacije kako za građane i za lokalne sredine tako i za nadležno ministarstvo. Opet će predstavnici iz jedinica lokalne samouprave i građani morati hodočastiti u Zagreb da bi realizirali svoj projekt, sad ću biti malo onako sarkastičan pa ću reći da i to odgovara Vladi jer se troši benzin, od potrošnje benzina ima korist država, plaća se cestarina opet korist državi, trošarina za automobile sve to ide u proračun državi ali istovremeno se povećavaju svi troškovi svima onima koji dolaze i hodočaste nažalost u Zagreb, a isto tako izgubi se puno, puno više vremena. Ministar vrlo često u svojim izjavama naglašava potrebu za zapošljavanjem 200 ljudi za provođenje zacrtanih ciljeva ministarstva, ja ću to komentirati da opet se gomila administracija u centru u Zagrebu, a to je u suprotnosti s onom politikom ravnomjernog razvoja RH jer opet jačamo centar, opet jačamo Zagreb, umjesto da ako su potrebni ti ljudi za izvršavanje tih poslova da se ravnomjerno raspodjele po županijama, tako imamo ravnomjerni razvoj ako imamo 20 županija, 200 ljudi to podijelimo i onda ćemo dobiti da zapošljavamo po 10 ljudi u prosjeku po svakoj županiji, a ne da sve opet centraliziramo u Zagreb. Još jednu stvar koju ministar najavljuje, ja vjerujem da će do toga doći, da se znači uredi državne uprave sa sjedištima u županijama, sa određenom reformom pripojiti županijama i onda ćemo ojačati županijske urede, onda možemo sa jednom budućom izmjenom zakona upravo te poslove prepustiti tim uredima kako bi opet uslugu koju pruža taj javni sektor bude bliži građanima, poduzetnicima koji žele realizirati svoje projekte i to za nas bi bio jedan puno značajniji pomak prema decentralizaciji. No, ja znam često iz ministarstva ne samo nadležnog ministra Marića nego iz ostalih kad govorimo o decentralizaciji često se kaže da mi bi to prepustili jedinicama lokalne samouprave samo nisu sve jedinice lokalne samouprave i županije na tom stupnju efikasnosti i razvijenosti, nemaju kadrova, nemaju tu struku koja može zadovoljiti te zahtjeve i tu se mogu složiti, jer to vidimo i kroz taj registar koji se uvodi za imovinu, da ima veliki broj jedinica lokalne samouprave koje do danas nisu ažurirali svoju imovinu i zato je dobro da se donosi i taj drugi zakon, ali ono što sam želio reć da zato mi predlažemo asimetričnu decentralizaciju kao što je primjer sa Zakonom o legalizaciji i o izdavanju građevinske dozvole. Imamo primjere gdje su određeni gradovi i županije prihvatili te poslove od države, uredno ih izvršavaju, a oni koji nisu bili u stanju ili nisu htjeli to prihvatiti i dalje radi država. I zato predlažem ministarstvu da u jednoj budućoj izmjeni i dopuni toga zakona predvidi tu mogućnost a na ve da za svaki mali prostorčić od 10, 15, 30 kvadrata se mora trčati ne znam i u Zagreb, nego da se to prepusti jednostavno na upravljanje lokalnoj samoupravi. I da kasnije ponovno ne oduzimam vrijeme s obzirom na to da je današnja sjednica vremenski ograničena, odmah ću ovu raspravu povezati s raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o središnjem registru Državne imovine. Pozitivno je da ćemo ovim zakonom napokon ažurirati svu javnu imovinu, namjerno sam rekao javnu, da li je to državna, općinska, gradska, županijska, da li je to u vlasništvu i tvrtki koje su osnivali država ili jedinica lokalne samouprave da to imamo na jednom mjestu, da točno znamo s kojom imovinom raspolažemo te koja je te koja je njena vrijednost. Znači, napominjem bez obzira na vlasništvo imamo svu javnu imovinu na popis na jednom mjestu. Međutim kad sam spomenuo to vlasništvo treba reć da nekad je to bila društvena imovina i moramo reći da ta društvena imovina u jednom određenom trenutku je bila u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, ali onda odlukom vlade, sabora se ta imovina prebacila u vlasništvo države. Prisjetimo se kad su stanovi se prodavali onda je jedan dio sredstava od prodaje tih stanova završavalo u državni proračun, a jedan dio u proračunima jedinica lokalne samouprave. I zato smo predlagali da i za ovaj dio se primjeni isti način tj. ista formula raspodjele tih sredstava jer jedinice lokalne samouprave ipak su dužne za te prostore osigurati, održavati i gradnju nove kompletne infrastrukture. I mislim da, zato sam rekao da ministar Marić bi nešto mogao iz ovoga upravo vratiti sa definiranom namjenom ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Zaključno moram reći da će klub IDS-a, PGS-a, RI-a ipak podržati oba Zakona jer će se njima omogućiti kvalitetnije upravljanje poslovnih prostora nego što je to trenutno. Vjerujem da će se prihvatiti Amandmani koje smo predložili jučer na Odboru za lokalnu samoupravu jer sa tim Amandmanima postigli smo određenu fleksibilnost i stvorili razliku između davanja poslovnih prostora u najam u vlasništvu države i onih u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Iz kojeg razloga? Jer i ministar sam je rekao, država se vodila jednostavno samo ekonomskom opravdanošću i oni gledaju ekonomiju kako što više dobiti iz tih poslovnih prostora. Jedinice lokalne samouprave uz taj uvjet imaju i još jedan uvjet, a to je uvjet da zadovoljavaju potrebe svojih građana i to pogotovo i prije svega mislim na zadovoljavanje potreba obrta deficitarna zanimanja. Mi danas imamo npr. ja ću ostaviti postolara i taj postolar je deficitarno zanimanje koje sigurno može biti profitabilno i njemu upravo treba ponuditi prostor koji je u javnom vlasništvu pod povoljnijim uvjetima. No, na samom kraju želim ponoviti da kao klub IDS-PGS nismo u potpunosti zadovoljni jer smo očekivali još jedan veći stupanj decentralizacije, ali bez obzira velike korake su ta dva Zakona postignut i mi ćemo kao klub podržati ova dva prijedloga Zakona. Hvala lijepo. Sad je na redu gospodin Peđa Grbin ispred kluba zastupnika SDP-a. Zahvaljujem poštovani gospodine podpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine ministre. Evo, kolega Demetlika mi je svojom raspravom uvelike olakšao jer neću morati ponoviti neke stvari koje je on govorio, jedino mi nije jasno kako nakon cijelog niza primjedbi koje su iznesene, a mi ćemo pored tih primjedbi iznijeti još neke druge, itko može podržati ovaj Zakon. već sada smo govorili o jednom ozbiljnom problemu, a to je taj da umjesto da idemo približiti građanima i našim poduzetnicima državnu upravu, mi ćemo i za prostore od 10-tak m2 morati dolaziti u Zagreb. To nije logično, jer bi to mogli obavljati oni na terenu koji za to imaju i kapaciteta i znanja. A kada to govorim, ne govorim napamet, nego govorim kao netko tko je u svojem gradu, u svojoj jedinici lokalne samouprave, to je grad Pula, 4 godine vodio Komisiju za prodaju prodaju nekretnina u vlasništvu grada i također i Komisiju za davanje u zakup poslovnih prostora, pa nešto znamo o ovoj materiji. Mnoge jedinice lokalne samouprave su daleko bolje, transparentnije, brže, efikasnije itd. u upravljanju i raspolaganju nekretninama, nego što je to RH. kako operaciji gdje bi lokalna samouprava preuzela za državu obavljanje ovog posla, umjesto da to radimo putem centraliziranog Ministarstva, mi to ne koristimo, idemo sve po starome, iako svakoga dana, kao saborski zastupnici, imamo prilike slušati pritužbe građana, imamo prilike slušati pritužbe poduzetnika koji imaju probleme sa upravljanjem nekretninama. Vi imate apsurdne situacije da primjerice za služnost puta, ako taj put bi trebao ići preko nekretnine koja je u vlasništvu RH nije direktno doseg ovog Zakona, ali je blisko problemu, morate od Ministarstva tražiti da dođete do toga. I to vam traje nekoliko mjeseci, a vi jednostavno hoćete uknjižiti služnost puta i govorimo o iznosima koji se kreću 1.000,00 kn, 2.000,00 kn, No, da ne nastavljam na ono što je govorio kolega Demetlika prije mene, ukazati ću na određene probleme koje će ovaj Zakon stvarati u praksi i zbog kojega mi u klubu zastupnika SDP-a nećemo moći podržati. Čl. 6-ti, zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup, osim ako nije drukčije ugovoreno. I to je dobra odredba. I trebalo bi biti tako. Međutim, šta onda već u st. 2-om kažemo, da za državu to ne vrijedi. Dakle, jedinice lokalne samouprave moći će ugovoriti sa zakupnikom da određeni dio poslovnog prostora može dati u podzakup, ali RH neće. Dakle, RH će dati u zakup nekome neku veliku nekretninu, 1000, 2000, 5000, 10000 m2 u koje bi se mogao otvoriti nekakav industrijski pogon, primjerice, daj Bože, nešto za proizvodnju automobila, ali taj nositelj industrijskog pogona neće moći ni 10 m2 u poslovnom prostoru, čak ako država nema zapreke na to dati nekome u podzakup ili s nekima ugovoriti poslovnu suradnju tko bi tu ugrađivao, dorađivao ili nešto tako dalje. Mislim da je ova odredba previše restriktivna i držim da je ista odredba koja vrijedi za jedinicu lokalne samouprave, trebala vrijediti i za RH. Ukratko, st. 2.-gi čl. 19.-tog je potpuno nepotreban, trebalo je ostati samo na onome kako je navedeno u st. 1.-om, a to je podzakup može, ali samo ako je posebno ugovoren i onda naravno ako za to postoji suglasnost RH kao vlasnika imovine. Međutim, ovo je manji problem Zakona. Puno veći problem dolazi u čl. 9.-om ovog Zakona kojim se mijenja čl. 36.-ti. Da bi razumjeli zašto je ovo veliki problem, moramo se vratiti par dana unatrag, moramo razgovarati o rebalansu državnog proračuna za 2018.-tu godinu i moramo biti svjesni da Ministarstvo koje upravlja državnom imovinom nije ostvarilo svoje planove. Dakle, naši planovi za prodaju i unovčenje one državne imovine koja nije perspektivna, nisu ostvareni. Zašto? Puno je razloga tome. Naravno, od ekonomske situacije, od ekonomske snage naših poduzetnika itd., do administriranja. I šta mi onda radimo? Umjesto da našim građanima i poduzetnicima olakšamo stjecanje prava vlasništva nad nekretninama koje su im potrebne za rad, mi to otežavamo i to otežavamo značajno. ukinuli smo mogućnost kupnje poslovnog prostora, bilo u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, bilo u vlasništvu država, na rate. Ja prihvaćam da država može za sebe reći mi poslovne prostore nećemo prodavati na rate, na otplatu itd. Ali, nametati jedinicama lokalne samouprave isto takvo ograničenje, ako su jedinice lokalne samouprave spremne na taj način pomoći svojim poduzetnicima, je potpuno neprihvatljivo. Dakle, po ovom Zakonu nema više uopće mogućnosti na otkup poslovnog prostora na rate kroz određeno vremensko razdoblje, već isključivo donesi novac, plati i idi. S time, uvaženi gospodine ministre, Plan za 2018.-te koji je podbacio, u 2019.-toj možete odmah navesti kao nulu jer nećemo ostvariti ništa. Ali, kao što je nekada išlo onim reklamama, to nije sve, ima još. Rok, rok za plaćanje je samo 30 dana od dana sklapanja Ugovora. S obzirom da je otkup na rate postao nemoguć, svi oni koji nemaju financijska sredstva da jednokratno iz svojih džepa plate kupnju poslovnog prostora, a takvih je, složiti ćemo se izuzetno malo, morati će pribjeći ugovaranju i sklapanju Ugovora o kreditu. A nema niti jedne banke koja će vam jamčiti da će vam ovakav Ugovor o kreditu, isplatiti u roku od 30 dana. Većina hoće, ali vam to neće jamčiti, a po Zakonu ako niste platili 31-vi dan, nema naknade otplate, nema produljenja roka, Ugovor se po sili Zakona smatra raskinutim. I ako bi netko uplatio 31-vi dan, ako bi netko uplatio 31-vi dan, Državno odvjetništvo bi u slučaju da se Ugovor nakon toga izvrši i da se pravo vlasništva prenese, s punim pravom, protiv dužnosnika, bilo lokalne samouprave ili državne uprave, moglo pokrenuti postupak radi zlouporabe položaja i ovlasti jer je prekršio odredbe zakona. Razuman rok, ako već ne prihvaćate da ostaje otplata na rate, kao što je bilo do sada u svim Zakonima od 1996.-te na ovamo, trebao bi biti 90 dana jer smo onda sigurni da će se i Ugovor o kreditu itd. uspjeti realizirati. Ali, ako mislite da je tu kraj, nije. Imamo st. 3.-ći, iako je po našim pozitivnim propisima za valjanost Ugovora kojim se stječe pravo vlasništva nad nekretninama potrebno da potpis prodavatelja bude samo ovjeren, mi ovdje zahtijevamo da

Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, dakle, da ponovim, iako je po pozitivnim propisima RH za valjanost Ugovora o kupoprodaji nekretnina potrebno da potpis prodavatelja bude samo ovjeren kod javnog bilježnika, mi ovdje za valjanost ovog Ugovora tražimo solemnizaciju, bez da je uopće jasno zbog čega se to traži. Kod Ugovora gdje je prodaja bila ugovorena na rate, bilo je jasno zašto je bila potrebna solemnizacija jer onda je takva isprava ovršna. I ako netko ne plaća svoju obvezu, na temelju solemniziranog Ugovora se može krenuti direktno u naplatu obveze koju ima kupac poslovnog prostora. Međutim, kada smo uveli obvezu jednokratnog plaćanja, za time nema nikakve potrebe, ako platite, platili ste i nekretnina je vaša. RH vam izdaje potvrdu da je plaćeno odnosno tabularnu ispravu i vi se u zemljišnim knjigama knjižite, ako ne platite, gotovo je, Ugovor se raskida po sili zakona. Čemu solemnizacija koja će našim potencijalnim kupcima, dakle, prije svega poduzetnicima kojima želimo omogućiti da steknu vlasništvo poslovnog prostora, nametnuti trošak koji umjesto 40 ili 50,00 kn za ovjeru, dolazi 1.000,00 kn, 2.000,00 kn ili više kuna, ovisno o vrijednosti poslovnog prostora. Potpuno nepotrebno i samo dodatno opterećenje poduzetnika. Kao što sam rekao, kolega Demetlika je prije mene iznio čitav niz primjedbi, nećemo se ponavljati, uz ove primjedbe koje sam iznio, potpuno je jasno da ovaj Zakon, ne da ne predstavlja napredak, već predstavlja dodatno opterećenje za korisnike, a pogotovo naše poduzetnike koji bi htjeli steći vlasništvo nad poslovnim prostorima u vlasništvu RH, predstavlja predstavlja teret za RH jer će joj otežati ostvarivanje prihoda koji su prijeko potrebni našem državnom proračunu i ne vidim nikakvu, nikakvu, ali nikakvu logično, nikakvo logično opravdanje zašto bi mi ovaj Zakon podržali. Hvala vam lijepo. Kolega Petrov, izvolite. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani predsjedavajući, tražim stanku za konzultacije kluba oko glasovanja za Porezne zakone, oko Poreznih zakona. Jer nažalost, poštovani predsjedavajući, ja se ne mogu oteti dojmu da su današnji vladajući populisti svih populista. Dakle, obećavaju iz mandata u mandat sve ono što na kraju ne ispunjavaju. Obećali su 180 000 radnih mjesta, samo što nam nisu rekli da su ta radna mjesta u Irskoj, u Njemačkoj, u Austriji. Obećali su povlačenje novca iz Europskih fondova, a nisu nam rekli da nisu sposobni to napraviti S druge strane dižu rashode države, najavili su iduće g. za 6 milijardi kn, troše više nego što zarađuju, dok s druge strane, poduzetnike kroz iste ove porezne zakone, ostavljaju na milost i nemilost. Dakle, država će se naplatiti, prije nego se poduzetnik naplati i na takav način ga ugroziti. Meni zaista nije jasno zbog čega porezni zakoni ne mogu biti bolji, ne mogu biti rasterećenje za poduzetnike, ne mogu služiti za gospodarski razvoj. I ono zaista, što mi zaista nije razumljivo, zar ni jedan amandman, koji je došao iz oporbe nije dovoljno dobar za vladajuće? Ja sam pozorno pratio ministra financija, moglo se je vidjeti u određenim trenucima da je ministru neugodno, jer određene amandmane treba odbiti. Jer je pravilo ove vlade i njihovog predsjednika, za način djelovanja odbijanja svih amandmana, bez obzira koliko su dobri kada dolaze iz oporbe. Jer izgleda da je za ovu vladu i za ovu državu, najvažnije da postoji ocjenjivački kapital, pa ćete odonda biti u mogućnosti nešto iskančiti. Molim konzultacije kluba. Dobro. Imate pravo na stanku. Javlja li se još netko za stanku? Ako ne, onda ćemo sada napraviti stanku do 12,15 sati.

Utvrđujem da je većinom glasova 81 za i 19 glasova protiv

Nije dobio potreban broj glasova. Sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 81 za i 19 glasova protiv donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i

Nije dobio potreban broj glasova. Sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Utvrđujem da je većinom glasova 81 za i 19 glasova protiv donesen Zakon o izmjenama

Utvrđujem da je većinom glasova 81 za i 19 glasova protiv donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu

prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji

Utvrđujem da je većinom glasova 81 za i 19 glasova protiv donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i

Utvrđujem da je većinom glasova 81 za i 19 glasova protiv

Molim glasujmo.